Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. čitanje, P.Z. br. 556. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste poštom. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku,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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? DA. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, gospodin Ivica Buconjić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima. Prvi Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima stupio je na snagu 23. srpnja 2003. godine, a dva puta je mijenjan 2006. i 2009. godine. Od donošenja prvoga Zakona 2003. godine reći ću vam nekoliko statističkih podataka koji su se odnosili na kršenje toga zakona, a inače općenito na kršenje javnog reda i mira. Tako je od srpnja 2003. godine do jučerašnjeg dana ukupno privedeno 9175 osoba, od toga po Zakonu o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima 4004 osobe, a po drugim zakonima 5 tisuća i nešto osoba. U ovom zadnjem periodu od donošenja najzadnjih izmjena i dopuna zakona od 17. travnja 2009. godine privedeno je 1766 osoba od toga po Zakonu o sprečavanju nereda 1468 dok dok po drugim Zakonima je 300 osoba. Ozlijeđeno osoba od 2003. do 2010. godine je bilo sa lakšim tjelesnim ozljedama 374, teške tjelesne ozljede je dobilo 36 osoba. Za razdoblje od zadnjih izmjena znači od 17. travnja prošle godine, lakše tjelesne ozljede su zadobile 74 osobe, a teške tjelesne ozljede 7 osoba. Ozlijeđeno je policijskih službenika ukupno u ovom razdoblju od 7 godine, lake tjelesne ozljede je dobio 91 policijski službenih, teške tjelesne ozljede 6 policijskih službenika. U razdoblju od 17. travnja 2009. 30 policijskih službenika je zadobilo lakše tjelesne ozljede, jedan policijskih službenik je zadobio jednu tešku tjelesnu ozljedu. MUP-ova vozila 44, autobusa gradskih 52, tramvaja 37, željezničkih vagona 11, osobnih vozila 178, u zadnjem periodu od 17. travnja MUP-ovih vozila 10, autobusa javnog prijevoza 12, tramvaj 1, željezničkih vagona 2, osobnih vozila 26. Ovo sve ukazuje da je ovaj problem nereda na športskim natjecanjima i u svezi i oko športskih natjecanja aktualna, da taj problem ne varira i ne oscilira ali je permanentno i stalno prisutan u Hrvatskom društvu i u Hrvatskoj javnosti. Do sada je ukupno prema 119 navijača su izrečene zaštitne mjere zabrane prisustvovanja na određenim športskim natjecanjima sukladno Zakonu o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima. Prema 94 navijača izrečene su novčane kazne do 10 tisuća kuna i to najviše je izrečeno novčanih kazni u rasponu od 1000 do 2000 kuna prema 50 navijača, najmanje ove teže novčane kazne takve su novčane kazne od 8 do 9 tisuća kuna izrečene prema jednoj osobi, i od 9 do 10 tisuća kuna prema jednoj osobi. Prema 18 navijača izrečene su sljedeće kazne zatvora do 90 zatvora, u sljedećim rasponima. Do 10 dana dobilo je 5 navijača, od 11 do 20 dana 3 navijača, od 21 do 30 dana 6 navijača, do 40 dana 2 navijača, od 40 do 50 dana 2 navijača i od 50 dana do 90 dana ni jedan navijač. Prema saznanjima Ministarstva unutarnjih poslova sve te kazne su bile uvjetne nije bilo niti jedne bezuvjetne zatvorske kazne. To su bili razlozi zbog čega je Ministarstvo unutarnjih poslova predložilo Vladi nove izmjene i dopune Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, budući očigledno da je ovakvo kršenje ne samo Zakona o sprečavanju nereda nego i drugih Zakona na športskim natjecanjima izuzetno senzibiliziralo Hrvatsku javnost i Hrvatska javnost i Hrvatski građani su očekivali očekivali od Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatske vlade da reagira i da reagira naročito na zadnja kršenja Zakona gdje je došlo do nereda većih razmjera, među ostalima i do jedne vrlo teške ozljede jednoga posjetitelja i teške tjelesne ozljede jednoga policajca uz veliku materijalnu štetu i uz ozljeđivanje još većeg broja osoba. Zbog toga je Ministarstvo unutarnjih poslova predložilo Vladi a Vlada usvojila i uputila u Saborsku proceduru ove izmjene i dopune Zakona, ja ću vam pokušati reći samo one najbitnije novine. Najbitnije novine su da se u Zakonu uvodu četiri kaznena djela mimo kaznenog zakona zbog toga što smatramo da su ovo 4 vrste specifičnih kaznenih djela koje se najčešće događaju na športskim natjecanjima i koja po svom pojavnom obliku izazivaju nerede i predstavljaju potencijalnu opasnost za nerede većih razmjera. To je kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi ili napadu na gledatelje ili druge osobe, zatim drugo kazneno djelo, organiziranje nasilja na športskim natjecanjima, 3. kazneno djelo uništavanja stvari ili imovine na športskom natjecanju i 4. kazneno djelo nepoštivanja mjera i zabrana. I za njega se uvodi kaznena odgovornost za vrijeme trajanja zaštitnih mjera, sigurnosnih mjera ili drugih mjera Sui generis. Kroz statistiku i kroz praćenje događanja na športskim natjecanjima, ustanovljeno je da su ovo najteži oblici kršenja zakona koji se najčešće ponavljaju na športskim natjecanjima i koji u najvećoj mjeri ugrožavaju sigurnost posjetitelja, ali i ljudi oko stadiona i drugih mjesta gdje se odvijaju športska natjecanja. Druga novina je da se daje mogućnost Prekršajnom sudu da na prijedlog nadležne policijske uprave osobi za koju postoji saznanja da se ranije protupravno ponašala na športskom natjecanju bilo u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu izrekne zabranu prisustvovanja određenom športskom natjecanju ili zabranu prisustvovanja športskim natjecanjima za vrijeme koje ne može biti kraće od 6 mjeseci ili duže od godinu dana. Navedeno se odnosi na saznanje o protupravnom ponašanju navijača u inozemstvu bez obzira da li je protiv njih u inozemstvu vođen bilo kakav postupak. Naime, vrlo često se događalo da policije drugih zemalja nisu htjele procesuirati počinitelje bilo kaznenih djela bilo prekršaja u drugim zemljama, nego su prema njima primijenili policijske ovlasti i zatim ih praktično izručila sa područja svoje zemlje, a nakon toga bez ovakve odredbe se prema tim počiniteljima raznih protupravnih ponašanja nije moglo postupati niti u Republici Hrvatskoj. Ukoliko nisu bili kažnjeni u inozemstvu praktično su prošli nekažnjeni. Zatim je treća novina da se povećavaju novčani iznosi, novčanih kazni i trajanje kazne zatvora i to za ona najteža protupravna ponašanja bilo u smislu da se najčešće ponavljaju bilo u smislu da nanose najveću štetu drugim gledateljima koji borave na športskim natjecanjima. Četvrta novina je kod provedbe postojeće zaštitne mjere, zabrane odlaska na športska natjecanja u inozemstvu propisuje se obveza predaje putne isprave u nadležnu policijsku postaju i to 7 dana prije održavanja određenog športskog natjecanja. Također u pogledu provedbe važećih zaštitnih mjera mijenja se vrijeme javljanja u policijsku postaju, pa se tako osoba umjesto pola sata prije početka športskog natjecanja dužna javiti u policijsku postaju dva sata prije početka natjecanja. Naime, onaj prijašnji period od pola sata se pokazo često puta kao neučinkovit i smatramo da ovo vrijeme treba produžiti kako bi se ta zaštitna mjera mogla zaista i operativno i efikasno provesti. Također se propisuje novi protupravni oblik ponašanja, a to je maskiranje radi prekrivanja identiteta i to prije svega zbog toga što smo bili svjedoci puno puta, da su počinitelji protupravnih ponašanja i to onih najtežih oblika protupravnog ponašanja bili gotovo redovito maskirani, tako da ni ono video snimanje nije moglo dati očekivane rezultate u smislu identifikacije pronalaženja i sankcioniranja počinitelja tih najtežih protupravnih ponašanja kojima su nanošene teške tjelesne ozljede ili je došlo do uništavanja imovine veće vrijednosti. Zabranjuje se dolazak na prostor športskog natjecanja u alkoholiziranom stanju, te se zabranjuje prodaja alkoholnih pića na prostoru športskog objekta. Zatim je također predložena novina da se policiji daje mogućnost da zabrani održavanje športskog natjecanja, ukoliko športski objekt nije opremljen prema odredbama ovog zakona i ukoliko ta njegova neopremljenost može predstavljati uzrok većeg narušavanja javnog reda i mira odnosno većih oblika protupravnog ponašanja. Jedna od novih novina je također da se propisuje dužnost službenih osoba organizatora koji vode natjecanje da privremeno ili trajno prekinu športsko natjecanje kada je za vrijeme njegovog održavanja došlo do protupravnog ponašanja gledatelja u većem obimu. Prije je to bilo znatno blaže i organizatori športskog natjecanja nisu nikada primijenili ovu mjeru, premda je mišljenju policije u nekoliko slučajeva bilo slučaja i situacija kada su mogli primijeniti ovu mjeru. Dakle, ovakvim normiranjem se predviđa veća odgovornost i obveza organizatora da primijeni ovu mjeru. Također se propisuje dužnost organizatora da iz razloga sigurnosti na zahtjev policije ograniči broj ulaznica koje se mogu staviti u prodaju neovisno o ukupnom kapacitetu športskom objekta kako bi se spriječila protupravna ponašanja i u konačnici i stradavanja ljudi koji prisustvuju športskim natjecanjima. Pooštravaju se uvjeti angažiranja zaštitara od zaštitarskih trgovačkih društava. Organizatoru športskog natjecanja daje se mogućnost da odbije prodati ulaznicu i poduzme mjere za neomogućavanje ulaska na športsko natjecanje osobi za koju raspolaže saznanjima da se ranije protupravno ponašala. I propisano je da 30% osoba koje obavljaju redarske poslove na športskim natjecanjima moraju biti zaštitari, te moraju nositi odoru i imati zaštitarsku iskaznicu i radni nalog. Budući se do sada pokazalo da angažiranje redara od strane organizatora koji nisu bili kvalificirani zaštitari je predstavljalo dosta velike probleme u osiguravanju reda i mira na športskim natjecanjima. I na kraju, propisuje se mogućnost dostave podataka sadržanih u zbirci podataka o osobama i događajima na športskim natjecanjima i drugim korisnicima koji su dužni provoditi određene obveze na temelju ovoga zakona i ti podaci se mogu razmjenjivati i dostavljati onim subjektima koji se moraju angažirati u sprečavanju nereda na športskim natjecanjima. Dakle, ovim zakonom su predviđene izmjene i dopune odnosno novine koje se tiču svih. A tiču se prije svega organizatora športskih natjecanja zbog toga što smatramo da organizatori moraju snositi i najveću odgovornost. A nadamo se da će ovakve izmjene i dopune onda lančano prouzročiti i nove odnose između organizatora zaštitarskih tvrtki. Budući tu do sada nisu bili odnosi regulirani i između organizatora i vlasnika športskog objekta, budući je tu do sada bilo prebacivanja odgovornosti između vlasnika športskih objekata i organizatora športskih natjecanja. Uglavnom smatramo da je ovako predloženi zakon dobar, da će uspostaviti više reda prije svega u odnosima između aktera športskih natjecanja, da će djelovati i preventivno, ali i represivno prema huliganima koji narušavaju javni red i mir i koji prave najveće probleme i da će dosljedna primjena ovoga zakona pridonijeti boljem stanju na športskim natjecanjima, manje nereda i bolju sigurnost ljudi koji žele otići na športska natjecanja i u miru gledati natjecanja. Hvala lijepa. Hvala. Odbori za zakonodavstvo? Unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Obitelj, mladež i šport? Ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Nema zainteresiranih. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Šport kao aktivnost i spektakli osmišljava život većeg broja ljudi, njihov stil života, identitet, određene obrasce ponašanja i vrijednosti. U tom smislu i politika je fokusirana na ono što se događa oko športa. Ako želimo živjeti u društvu čiji će navijači na športskim natjecanjima navijati, a ne razbijati i divljati pravi je trenutak za osvještavanje sve većeg problema nasilja na športskim utakmicama. U vrijeme recesije kad se režu svi nepotrebni troškovi kad se provodi proračunska štednja treba se zamisliti nad enormnim ekonomskim štetama koje rezultiraju ogromnim troškovima angažmana službi sigurnosti na utakmicama zbog divljanja huligana. Hvatanje u koštac s problemima raznih vrsta nasilja u zajednici nije samo posao nadležnih tijela već društva općenito. Rješavanje tog problema zahtijeva obimne zakonske, kulturne, ekonomske i druge društvene promjene i inicijative. Upravo na takav sveobuhvatan način treba pristupiti i rješavanju jednog od dugo gorućih vrsta nasilja, nasilju na športskim natjecanjima, poglavito nogometnim. Ta vrsta nasilja vjerno oslikava stanje duha nacije i svakim danom mutira u neke nove oblike. Stoga i športsko nasilje zahtijeva razne preventivne mjere koje se ostvaruju suradnjom stručnjaka iz različitih područja pravosuđa, policije, školstva i športa, kao i suradnjom športskih klubova, navijačkih udruga, lokalne uprave i samouprave te angažmanom javnih osoba radi motiviranja odnosno senzibiliziranja cjelokupnog građanstva. Budući da je jedan od sastavnih dijelova športa i navijanje koje ponekad završi huliganskim neredima, prepoznata je potreba da se djeci i mladima, budućim športašima i navijačima na prigodan način ukaže na nešportsko i društveno neprihvatljivo ponašanje na športskim natjecanjima te da ih se počne sustavno educirati o toj problematici. No do sada sve te aktivnosti nisu dale željene rezultate. Divljanje navijača na nogometnoj utakmici Dinamo-Hajduk u Zagrebu koja je povod za izmjene ovog zakona, a u kojima su teško stradali jedan policajac i dva navijača lakše je ozlijeđeno 18 policajaca i 18 navijača, ponovo nameće pitanje kako postupati prema nasilnim mangupima u navijačkim redovima. TV snimke te utakmice pokazuju zapaljene petarde, trganje i bacanje stolica po terenu, tuču s policijom, jednog oca kako ustrašeno trči tribinama s petogodišnjom kćerkicom da je spasi od užasa. Policija je izvijestila da je ukupno privedeno 89 osoba, 65 Dinamovih i 25 gostujućih Hajdukovih navijača, a prije i poslije utakmice oštećeno je 6 službenih vozila, 2 autobusa i 2 tramvaja. 33-godišnjem policajcu Kristijanu Trokteru huligani su petardom izbili oko. A tko su ustvari ti huligani? Procjenjuje se da se radi o 7 do 8% mlade populacije koja je uvjetima odrastanja u Hrvatskoj iznimno zbunjena, izgubljena i treba joj stručna pomoć. Radi se zapravo o bumerangu koji nam mladi vraćaju za ono što smo sve ove godine propuštali činiti u odgoju i vrijednosnom sustavu pa su mladi primali neke druge vrijednosne poruke. Mi u HSS-u smo stajališta da izmjene zakona trebaju ići u smjeru kako bi se navijalo a ne spašavalo živu glavu što se do sada događalo i kako bi se kaznilo huligane, a ne obične građane. Ovim zakonom predlaže se zabrana maskiranja na športskim natjecanjima radi prikrivanja identiteta i uvođenje prekršajne prijave za sve koji to učine i mi u klubu HSS-a smatramo da je to dobro. Uvodi se nulta stopa tolerancije na alkohol posjetitelja sportskih natjecanja, zabranjuje se prodaja alkoholnih pića unutar sportskih objekata što smatramo da nije dobro i to ću kasnije obrazložiti. U zakonu su unesena nova kaznena djela: sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na gledatelje ili druge osobe, organiziranje nasilja na sportskim natjecanjima, uništavanje stvari ili imovine te nepoštivanje mjera i zabrana. Porazne statistike spomenuo je državni tajnik. Iz njih se uočava porast svih vrsta prekršaja i kaznenih djela što je pokazatelj da je krajnje vrijeme za obračun sa huliganizmom. štete koje su nanijete Hrvatskoj daleko su veće od onih koje se mogu mjeriti brojkama jer su klubovi do sada zbog izgreda svojih navijača platili kazne od 800 tisuća eura. Uz nogometnu reprezentaciju to se penje na 2 milijuna eura. Želim reći konkretno što mi smatramo da u ovom zakonu nije dobro i da bi trebalo promijeniti. Niti jedna članica UEFA-e nema ovako rigorozan zakon. Ovim zakonom uvodi se nulta tolerancija na alkohol što znači da možete voziti automobil ako imate 0,5% promila alkohola u krvi ali ne možete popiti čašicu pivu na utakmici kad gledate svoj omiljeni klub. Isto tako, ukoliko odbijete alkotest kaznit će vas sa 2 do 15 tisuća kuna. To nas upućuje, kad iščitavamo ovaj zakon, da se mi ustvari ne usmjeravamo protiv huligana nego da se usmjeravamo protiv 98% građana koji su sasvim normalni, pristojni pristojni ljudi koji dolaze na utakmice, koji popiju čašu pive i nakon tog sjede i gledaju utakmicu i uživaju. Na većini malih stadiona kao što su primjerice Zaprešić ili Sisak ili slični stadioni kafići imaju najmove i toče piće od čega zarađuju zarađuju i ti kafići i naravno zarađuju stadioni jer taj najam koji je mjesečno 3, 4 tisuće eura ili više se koristi za održavanje stadiona. Po ovom zakonu to više neće biti moguće. Spomenut ću primjer Lige prvaka na kojoj nije bilo niti jednog incidenta. Gledalo ju je 80 tisuća gledatelja, a sponzor im je bila jedna pivovara. Isto tako, spomenut ću hokejaški klub Medveščak s kojim smo svi ponosni jer su ostvarili iznimne rezultate. Imali su veću posjećenost nego svi nogometni klubovi zajedno, a glavni sponzor im je bila jedna pivovara i nije se dogodio niti jedan incident. Ovim zakonom mi rušimo klubove, rušimo sponzorske ugovore, rušimo PDV i napadamo obične građane koji popiju čašu pive ili vina i ne rade nikakve izgrede. Niti jedna zemlja u Europi nema ovako rigorozan zakon. Moram reći da po sadašnjem zakonu MUP ima pravo zabraniti točenje alkohola organizatoru koji se ne pridržava pravila i dakle, to je ovog trenutka već tako da smatramo da nije bilo nikakve potrebe niti povoda za izmjenu tih odredbi. Ako pogledamo pravila UEFA-e policija intervenira isključivo kad je nečiji život doveden u pitanje, a ne kada se baca pirotehnika. Oni to rješavaju drugačije. Kada se baca pirotehnika UEFA kažnjava stadione i klubove. Na primjer, plastično ću objasniti što bi to značilo. To bi značilo da kada bi prilikom utakmice Hajduka u Splitu, Torcida bacala pirotehniku tada bi Hajduk bio kažnjen na način da ne može više igrati utakmice u Splitu, nego bi ih morao igrati u Zagrebu a to znači da bi onda sam Hajduk kao klub trebao obaviti razgovore sa svojim navijačima da to više ne rade što bi imalo utjecaj i na druge navijačke skupine kada bi vidjeli takav primjer. To se u svijetu zove generalna prevencija i meni nije jasno zbog čega mi takvu generalnu prevenciju nismo uveli ovdje u našem zakonu. Ovim zakonom mi na neki način guramo policiju da se razračunava sa građanima umjesto da suzbijamo huligane i mislimo da to nije dobar put. Ako se sjećate utakmice lige UEFA-e kad je Hajduk igrao protiv Bordeausa, hajdukovi igrači su unijeli pijetla na utakmicu. Inače, taj pijetao se nalazi na grbu Bordeausa odrubili su mu glavu i nakon toga Hajduk nije nešto više od godinu dana mogao igrati na svom stadionu u Splitu. To je bilo davnih dana, prije možda desetak godina. Ovaj zakon, ali i Pravilnik hrvatskog nogometnog saveza trebali bi ugraditi suspenzije stadiona i sankcije, a ne se usmjeravati kažnjavanjem običnih građana. Sjetimo se nedavne situacije koja je bila poprilično ružna sa rasističkim ispadima kad su dinamovci huktali, huktali, torcidaši bacali banane, vrijeđali igrače. Takve situacije zaslužuju kaznu, a mi smo vidjeli na televiziji trenera koji je slegnuo ramenima i čudio se što mu uopće novinari postavljaju pitanje oko toga jer je on smatrao da to nije ništa strašno. U ovom zakonu također kazneno djelo postaje napad na policajca što je već uređeno Kaznenim zakonom što mi iščitavamo na sljedeći način. Lopov koji napadne policajca imat će manju kaznu nego neki klinac koji napadne policajca na utakmici. Mislim da i klub HSS-a smatra da bi doista trebalo ovaj zakon dodatno doraditi i sagledati sve ove aspekte na koje sam upozorila kroz naše primjedbe. Možda zakon nije ni bilo potrebno mijenjati, budući da se opet kroz ove izmjene zakona propustilo primijeniti engleski model po kojem su za sigurnost na stadionima odgovorni organizatori, klubovi, savezi, vlasnici dok je policijska odgovornost ograničena na sigurnost izvan stadiona. Odgovornost klubova i saveza u zakonu nije dovoljno naglašena to sam već rekla. Mnogi ističu kako bi pravilo trebalo biti da se utakmica ako organizatori ne mogu jamčiti sigurnosti ne smije niti odigrati ili može isključivo ako se sa tribina uklone sa tribina uklone izgrednici. U koštac sa problemom huliganizma trebali bi se uhvatiti svi uz opći društveni konsenzus pogotovo mediji i politika. Mi u klubu HSS-a smatramo da je potrebno prestati sa praksom selektivne primjene zakona i na taj način štiti propuste organizatora športskih natjecanja, a pogotovo odgovornih osoba za organizaciju športskih priredbi. Zakone treba primjenjivati, dakle mi već imamo zakon ali smo propustili primijeniti neke njegove odredbe. Ali isto tako mi u klubu HSS-a smatramo da je zakone potrebno donositi za većinu građana, a ne da donosimo zakone prema nekim idealima, pa onda većinu građana dovodimo u prekršaj jer je nemoguće takve zakone uopće provoditi. Stoga predlažemo vezano uz ovaj zakon, da ga je potrebno još razgovarati vezano uz ovaj zakon, da ga je potrebno doraditi, da se ovaj zakon uputi u drugo čitanje. Jer mislimo da nam je cilj doista suzbiti ovakva nasilna ponašanja huligana, ali isto tako športu i klubovima vratiti onu razinu koju bi trebali imati u društvu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče zbog povijesne istine. slučaj "pjevac" nije bio protiv Bordeausa nego protiv Tottenhama 2:1 u Splitu, 1:0 u Londonu. Zahvaljujem. **Bebić,